Моля, квесторите, поканете народните представители в залата. Бяха закрити разискванията по Декларацията. Колеги, господин Вигенин има процедура. КРИСТИАН ВИГЕНИН Благодаря, уважаема госпожо Председател. Уважаеми колеги народни представители, от името на парламентарната група на „БСП за България“ предлагам гласуването по Декларацията да бъде отложено, да бъде направено обсъждане в Комисията по външна политика с участието на министър Захариева, където да бъдат представени съответно аргументите, бъдещите стъпки, които ще предприеме изпълнителната власт и когато има достатъчно подготовка, да се върнем към тази декларация, която да бъде обърната към парламента на Украйна, които са нашите партньори, за да може в една координация на изпълнителна и законодателна власт да постигнем резултата, който целим с тази декларация. Ние считаме, че приемането ѝ днес, сега, може да има обратен ефект в ситуацията, в която се намира политическият процес в Украйна сега, първо. Второ, смятаме, че политическият и дипломатическият сигнал към украинската страна вече е даден със състоялото се обсъждане и изразените мнения по отношение на това как в България основните политически групи гледат на правата на българското малцинство в Украйна. Но също така считаме, че да поставим пред свършен факт точно сега институцията правителство на Украйна би било контрапродуктивно. Нека все пак да вземем нашата категорична позиция тогава, когато е ясно какво е решението на Министерския съвет на Украйна. Оттам нататък, както във всяка парламентарна това решение ще бъде внесено в украинската Рада и оттам нататък се отваря възможността за нашите действия. Изразяваме също така нашето категорично несъгласие и учудване с това, че по такъв сериозен въпрос, който обсъжда Народното събрание, изпълнителната…

не е прието. Колеги, подлагам на гласуване Проекта за декларация относно административно-териториалнатна реформа в Украйна и защитата на правата и целостта на българската общност. Гласували

Уважаема госпожо Председател, на основание чл. 49, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание моля да бъде гласуван допуск до заседанието на Народното събрание доцент доктор Янко Иванов – заместник-министър на Министерството на земеделието, храните и горите; доктор Илиян Костов – заместник-директор на Центъра за оценка на риска по хранителната верига; директор на дирекция „Политики по агрохранителната верига“ в Министерството на земеделието, храните и горите. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаема госпожо Белова. Моля, режим на гласуване за допуск на посочените лица от госпожа Белова.

второ гласуване. „Закон за управление на агрохранителната верига“.“ Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Закона. „Глава първа – Общи положения“. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Глава Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 1: „Чл. 1. Този закон урежда: 1. органите, осъществяващи държавната политика, официалния контрол и други официални дейности по агрохранителната верига; 2. органите, осъществяващи оценка на риска по агрохранителната верига и обмен на информация за риска по агрохранителната верига; 3. общите изисквания при осъществяване на официален контрол и други официални дейности по агрохранителната верига на територията на 4. специфичните изисквания при осъществяване на официален контрол и други официални дейности върху храните на територията на Република България; 5. условията и реда за: а) разработване и изпълнение на Многогодишен национален план за контрол (МНПК); (МНПК); б) вземане на проби, определяне на лаборатории за целите на официалния контрол и на национални референтни лаборатории; 6. координацията и взаимодействието на органите на официалния контрол по агрохранителната верига с други органи;

2019/1715 на Комисията от 30 септември 2019 г. за определяне на правила за функционирането на системата за управление на информацията относно официалния контрол и нейните компоненти L 261/37 от 14 октомври 2019 г.); 9. мерките при управление на кризи и извънредни ситуации по агрохранителната верига; 10. финансирането на дейности, свързани с официалния контрол и други официални дейности по агрохранителната верига.“

втора – Компетентни органи по агрохранителната верига“. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Глава втора. „Раздел I – Органи, осъществяващи държавна политика“. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за наименованието на Раздел I: „Органи, осъществяващи държавната политика по агрохранителната верига“. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 4, който става чл. 2: чл. 2: „Чл. 2. (1) Министърът на земеделието, храните и горите, министърът на здравеопазването и министърът на икономиката провеждат държавната политика по агрохранителната верига. (2) Министърът на околната среда и водите и министърът на земеделието, храните и горите провеждат държавната политика в областта на генетично модифицирани организми (ГМО) по Закона за генетично модифицирани организми и координират дейността на контролните органи, свързани с прилагането на Закона.“

редакцията, предложена от Комисията за наименованието на Раздел I; и редакцията, предложена от Комисията за текста на чл. 4, който става чл. 2. Гласували

„Чл. 3. Министърът на земеделието, храните и горите провежда държавната политика по отношение на: 1. здравето на растенията; 2. здравето на сухоземните и водните животни – отглеждани или диви, както и на ембрионите и зародишните продукти; 3. хуманното отношение към животните; 4. ветеринарномедицинските продукти и употребата на ин-витро диагностични ветеринарномедицински средства; 5. фуражите; 6. безопасността, защитата на здравето и интересите на потребителите при производството, дистрибуцията и пускането на пазара на храни, с изключение на бутилираните натурални минерални, изворни и трапезни води, етиловия алкохол, дестилатите от земеделски произход и спиртните напитки; 7. страничните животински продукти и производните продукти, непредназначени за консумация от човека; 8. генетично модифицираните храни и фуражи, с изключение на освобождаването на ГМО в околната среда;

зоонозите; 11. растителния репродуктивен материал и генетичните ресурси в растениевъдството; 12. генетичните ресурси в животновъдството и развъдната дейност с тях; 13. остатъците от ветеринарномедицинските продукти; 14. продуктите за растителна защита, торовете, подобрителите на почва и почвените субстрати; 15. пушилните кондензанти, първичните катранови фракции и пушилните ароматизанти; 16. лозаро-винарския сектор; 17. биологичното производство и етикетирането на биологични продукти; 18. производството и етикетирането на храни и продукти със защитени защитени наименования за произход, защитени географски указания и на храни с традиционно специфичен характер и използването на незадължителния термин за качество „планински продукт“.“ Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 6, който става чл. 4: „Чл. 4. здравеопазването провежда държавната политика по отношение на: 1. безопасността, защитата на здравето и интересите на потребителите при производството, дистрибуцията и пускането на пазара

на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г. относно хранителни и здравни претенции за храните; 4. лабораториите в системата на Министерството на здравеопазването, в които се извършват анализи, изпитвания и диагностика на елементи на агрохранителната верига.“ верига.“ Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 7, който става чл. 5: „Чл. 5. Министърът на икономиката провежда държавната политика по отношение на безопасността и качеството при производството на спиртни напитки, на етилов алкохол и на дестилати от земеделски произход.“

БЕЛОВА: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 8, който става чл. 6: „Чл. 6. Министърът на земеделието, храните и горите и министърът на здравеопазването съвместно провеждат държавната политика по отношение на: 1. безопасността

заместители на целодневния хранителен прием за регулиране на телесното тегло и храни, в които са вложени витамини, минерали и някои други вещества; 2. предоставянето на информация за храните; 3. добавките, ензимите и ароматизантите в храни; 4. замърсителите в храни; 5. остатъците от пестициди 6. материалите и предметите, предназначени за контакт с храни; 7. оценката на риска за здравето на човека или животните; 8. националните, утвърдените или браншовите стандарти за храни; 9. хранителните добавки; 10. храните, предназначени за употреба при интензивно мускулно натоварване.“ „Раздел II – Органи, осъществяващи официален контрол“. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за наименованието на Раздел II: „Органи, осъществяващи официален контрол и други официални дейности“. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания има ли?

предложение от народния представител професор Светла Бъчварова и група народни представители: „В чл. 9, ал. 1 се правят следните изменения: 1. Точка 3 – отпада. 2. Точка 4 – 8 стават съответно т. 3 – 7.“ Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 9, който става чл. 7: Чл. 7. (1) Компетентни органи по смисъла на чл. 4 от Регламент (ЕС) 2017/625 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2017 г. относно официалния контрол и другите официални дейности, извършвани с цел да се гарантира прилагането на законодателството в областта на храните и фуражите, правилата относно здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях,

на Европейския парламент и на Съвета, директиви 89/608/ЕИО, 89/662/ЕИО, 90/425/ЕИО, 91/496/ЕИО,

наричан по-нататък „Регламент (ЕС) 2017/625“, осъществяващи официален контрол и други официални дейности, са: 1. Министерството на икономиката; 2. Министерството на околната среда и водите; 3. Комисията за защита на потребителите; 4. Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ); 5. регионалните здравни инспекции; 6. Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол; 7. Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството; 8. Изпълнителната агенция по лозата и виното. агенция по лозата и виното. (2) Официалният контрол по ал. 1 в структурите на Министерство на вътрешните работи, Министерство на правосъдието и Министерство на отбраната се делегира от ръководителите на компетентните органи по ал. 1

е свързано с предложението да отпадне Комисията за защита на потребителите от структурата и от тези официални органи, които осъществяват управлението по агрохранителната верига. В Комисията имахме дълъг дебат. Така или иначе, от Министерството не успяха да ме убедят защо Комисията за защита на потребителите е включена при всичките тези контролни органи и министерства, които функционират и работят по агрохранителната верига. В случая те са Първото ни възражение е, че при осем структури, които трябва да осъществяват официалния контрол, координацията винаги ще е трудна. Второ, Комисията за защита на потребителите има съвсем различна функция и тази функция е разписана в Закон за защита на потребителите. Това, което следи Комисията, е за нелоялни търговски практики. Тези нелоялни търговски практики са връзката между търговеца, в случая търговеца на дребно, с крайния потребител. Тук в управлението на агрохранителната верига нелоялните търговски практики не са обект на управление в тази верига. Второто ни възражение е свързано с това, че след това в текстовете на Закона няма посочен нито един текст точно с какво ще се занимава Комисията за защита на потребителите. Ако е толкова важно те да бъдат част от агрохранителната верига, поне трябваше да бъдат разписани някакви функции, както и за останалите структури. На трето място, по време на обсъждането в Комисията се каза, че спиртните напитки изчезват, ако Комисията за защита на потребителите не е тази, която ще се ангажира с тях. Първо, Министерството на икономиката е това, което се занимава със спирт, спиртните напитки и с контрола. Второ, Комисията за защита на потребителите няма абсолютно никакви функции по отношение за санкциите на търговците и търговските обекти, в които се предлагат спиртни напитки, защото административно погледнато, и санкциите, и административните актове, които съответно следват при неспазването изискванията изискванията към спиртните напитки, не са част от функциите на Комисията за защита на потребителите. Затова в нашето предложение, което е пред Вас, и в следващите текстове в Закона, които са свързани с това предложение, предлагаме тази структура да отпадне от официалния контрол, предвид факта че от нея не се очаква абсолютно нищо, но записано така, в Закона ще създаде повече проблеми, прехвърляне на отговорности и в края на краищата няма да реши в истинския смисъл на думата това, което което този Закон за управление на хранителната верига цели, тоест да създаде някакъв ред, в който всяка една от институциите да си знае мястото, работата и дейностите, които трябва да извършва. Пак искам да се върна на първо четене на Закона, когато го разглеждахме, че всичко това, което има в този закон, вече е описано в закони, действащи по отношение на конкретните структури в Министерството на земеделието, Министерството на здравеопазването и така Тоест тези правомощия ги има. Сега ги събираме в един класьор и казваме: това ще правят едните, това ще правят другите, с цел по-голяма яснота. Приемаме го, че може да има такива подходи, но когато в крайните решения включваме контролни органи, които досега не са били част от тази система – агрохранителната верига, считаме, че не е целесъобразно, затова нашето предложение е в тази посока. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, госпожо Бъчварова. Има ли реплики? Има ли други изказвания? Преминаваме към гласуване. Ще подложа на гласуване неподкрепеното от Комисията предложение на народния представител Светла Бъчварова и група народни представители. Гласували

3 – 8 могат да делегират изпълнението на дейности, свързани с официалния контрол, на един или повече органи с делегирани правомощия или на физически лица, които отговарят на условията на чл. 29, параграф 1, буква „б“, съответно на чл. 30, параграф 1, буква „б“ от Регламент (ЕС) 2017/625. (2) Делегирането се извършва със заповед или договор при спазване на чл. 28 – 33 от Регламент (ЕС) 2017/625. заповедта или договора се посочват и задълженията на органите с делегирани правомощия или на физическите лица по ал. 1, както и начинът на финансиране на делегираните дейности. (3) При делегиране по ал. 1 съответният министър или ръководител на ведомство писмено уведомява Европейската В уведомлението се посочват дейностите, които се делегират, органите с делегирани правомощия или физическите лица, на които е делегирано изпълнението на дейности, свързани с официалния контрол.“ контрол.“ Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 11, който става чл. 9: „Чл. 9. (1) Контрол върху изпълнението на делегираните дейности, свързани с официалния контрол, както и за спазване на чл. 29 – 32 от Регламент (ЕС) 2017/625 се осъществява от съответния министър по чл. 2 или ръководител на съответното ведомство по чл. 7, ал.

делегирани правомощия, съответният министър или ръководител по ал. 1 със заповед или чрез договор определя орган за тяхното одобряване и надзор. (3) Съответният министър или ръководител по ал. 1 може да оттегли делегирането на изпълнението на дейности, свързани с официалния контрол, при условията на чл. 33 от Регламент (ЕС) 2017/625 и при други условия, определени в заповедта или договора по чл. 8, ал. 2.“ ал. 2.“ Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 12, който става чл. 10: „Чл. 10. Българската агенция по безопасност на храните осъществява официален контрол по реда на този закон и на чл. 3, ал. 1 и 2 от Закона за Българската агенция по безопасност на храните,

Закона за защита на животните, чл. 6, ал. 7 и чл. 46г от Закона за рибарството и аквакултурите, чл. 25а, ал. 1 от Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз и подзаконовите нормативни актове по прилагането им.“

Регионалните здравни инспекции осъществяват официален контрол по реда на този закон и на чл. 28, ал. 3 от Закона за храните, чл. 10, ал. 1 от Закона за здравето и подзаконовите нормативни актове по прилагането им.“ Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 14, който става чл. 12: „Чл. 12. Министерството на околната среда и водите чрез регионалните инспекции по околна среда и води осъществява контрол върху освобождаването на ГМО в околната среда по реда на този закон, на чл. 108, ал. 1 от Закона за генетично модифицирани организми и подзаконовите нормативни актове по прилагането им.“ Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 15,

и подзаконовите нормативни актове по прилагането им.“ ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания? Подлагам на гласуване редакцията, предложена от Комисията за текстовете на

79, против и въздържали се няма. Предложенията са приети. Колеги, прекъсваме работа за 30 минути. Ще продължим в 12,00